Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Sve vas srdačno pozdravljam. Nastavljamo sa radom. Prije toga jedna obavijest, otkazuje se 66. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora, koja je sazvana za danas, četvrtak, 17. veljače, u 10 sati u dvorani Ivana Mažuranića, obavještava predsjednik odbora Zvonimir Mršić. Prelazimo na točku dnevnog reda koju smo najavili, a to je – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, čitanje, P.Z. br. 705 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, gospodin Zoran Pičuljan. Izvolite. **Pičuljan, Zoran** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred nama je izmjena Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, no zakona koji se u svom meritumu, ne u meritumu svojih rješenja ne mijenja. Naime ovdje se radi samo, ali o jednom važnom usklađivanju, usklađivanju sa Zakonom

ustvari inkorporirana u hrvatsko zakonodavstvo. Tako se ovaj zakon usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku, u pogledu forme koji zahtjev za novčanu naknadu može se podnijeti, u pogledu razloga za povrat povrat u prijašnje stanje, u pogledu roka u koji se treba odlučiti o zahtjevu, i u pogledu roka u kojem se odluka, tj. rješenje dostavlja stranci i nadležnome tijelu. Jezgrovito i sažeto, radi se o svim procesnim mehanizmima koji će postupke ubrzati i koji će skratiti rokove, i time ubrzati postupke ostvarivanja ovoga prava koje ovaj zakon žrtvama kaznenih djela omogućuje. Hvala vam lijepa.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

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela s konačnim prijedlogom zakona, koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u proceduru donošenja po hitnom postupku. Ovaj prijedlog jedan je u nizu zakona koji se usklađuje s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Vlada Republike Hrvatske svojim zaključkom iz listopada 2010. godine zadužila je središnja tijela državne uprave za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona iz upravnih područja, svatko iz svoje nadležnosti, kako bi se svi zakoni uskladili sa Zakonom o općem upravnom postupku. Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela donijet je u Hrvatskom saboru 2008. godine, a stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Ovim izmjenama zahtjev za pokretanje postupka, sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku može se podnijeti korištenjem elektroničke pošte, a isto tako može se podnijeti usmeno na zapisnik. Izmjenama se također usklađuje pitanje povrata u prijašnje stanje, a isto može se zahtijevati iz opravdanih razloga. Izmjenama se nadalje usklađuju rokovi za donošenje rješenja, i rokovi za dostavu sukladno rokovima Zakona o općem upravnom postupku. S obzirom na naprijed iznijeto Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će predložene izmjene i dopune Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani predlagatelji zakona, kolegice i kolege. Po prijedlogu ovog zakona u 5 članaka dolazi do usklađenja sa Zakonom o općem upravnom postupku. Evo kao što je i državni tajnik rekao i u tih 5 članaka i sa tih 5 članaka doći će do poboljšanja ovog zakona. Zakonom se izmjenama omogućava stranci i elektronički put za podnošenje zahtjeva o novčanoj naknadi nadležnim tijelima te se definiraju razlozi iz kojih se stranci dopušta povrat u prijašnje stanje, i naravno kao što je već bilo rečeno rokovi za donošenje i dostavu rješenja stranci i nadležnim tijelima se skraćuju. Mi u klubu HNS-a, HSU-a držimo opravdanim da se u članku 2. vrši zamjena riječi zbog zdravstvenih i zamijenit će se riječima iz opravdanih razloga. Međutim tu se otvara pitanje što će sve spadati u opravdane razloge i da li ćemo tu stvoriti neki novi problem. Kažem mi smo suglasni s time da se ovo usko područje iz zdravstvenih razloga proširi širje, ali mislimo i ne znamo kako će ova zamjena biti provedena u praksi. Eto klub HNS-a, HSU-a podržat će ovaj prijedlog izmjena zakona. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle pred nama je u hitnom postupku prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi i žrtvama kaznenih djela, kojim izmjenama se dakle isključivo predlaže njegovo usklađivanje s odredbama Zakona o općem upravnom postupku koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine. Dakle, ne zadire se ni u koja druga pitanja koja predmetnim zakon reguliraju već samo ona vezana uz usklađivanje sa ZUP-om. Možda je prilika podsjetiti da je osnovni Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela donijet u lipnju 2008. godine, a njegovo je donošenje između ostalog bilo važno i zato što je bio utvrđen kao jedno od mjerila za zatvaranje Poglavlja 24. – Pravda, sloboda i sigurnost pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Dotada u našem zakonodavstvu nije bilo uređeno pravo na novčanu naknadu žrtvama nasilja niti je bio uređen postupak i pretpostavke za ostvarivanje tog prava. Isto tako nije bio uređen ni sustav ni postupak koji se primjenjuje u ostvarivanju naknade štete u prekograničnim slučajevima. Donošenjem Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela u svibnju 2008. godine prethodila je ratifikacija Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja od 24. studenog 1983. godine. Što se tiče konkretno ovog zakona dakle kao što je rečeno on se usklađuje sa ZUP-om u dijelu koji se odnosi na podnošenje zahtjeva kojim se pokreće postupak naknade štete i to na način da će ubuduće takav zahtjev moći podnositi uz pisanim putem nadležnom tijelu i usmeno na zapisnik i putem elektroničke pošte. Isto tako usklađuju se rokovi za donošenje i dostavu rješenja stranci kao i razlozi iz kojih se stranci može dopustiti povrat u prijašnje stanje. Prema tome, bez obzira što se radi o vrlo malim izmjenama zakona mislim da su one važne jer će pojednostaviti postupak naknade štete i nedvojbeno doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti građana pa ću zato podržati njegovo donošenje. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.